að standa einhvern tímann við eitthvað af því sem lofað er. Við höfum séð margar myndatökur af undirskriftum varðandi þjóðarhöllina. Ég tek undir þessa ábendingu og þessi vinsamlegu, hófsömu tilmæli frá forystufólki innan íþróttahreyfingarinnar.

Þessi hópur starfar undir forystu mennta- og barnamálaráðherra sem er einnig íþróttamálaráðherra. Þessi hópur á að samþætta störf framkvæmdanefndar og ráðgjafaráðs. Framkvæmdanefnd um uppbyggingu þjóðarleikvangs fyrir innanhússíþróttir hefur verið stofnuð. Formaður þess hóps er Gunnar Einarsson, fyrrverandi bæjarstjóri í Garðabæ, sem hv. þingmaður þekkir til, og það hefur verið ráðinn verkefnastjóri sem er að vinna með nefndinni að hlutverki hennar sem á að leiða faglega vinnu vegna allra þátta uppbyggingar mannvirkis og skipulags því tengdu.

Ég skal bara viðurkenna það hér og nú að mér er ekki nákvæmlega kunnugt um fundaplön hópsins, mér er sagt að hann sé að funda. Hafi fulltrúar íþróttahreyfingarinnar ekki verið kallaðir til þá hlýtur það að standa til, því hópurinn ku vera farinn af stað og farinn að funda reglulega vegna þess að á næstu mánuðum á að vinna alla þá nauðsynlegu undirbúningsvinnu sem þarf þannig að við getum lagt af stað í þetta mannvirki, sem ég get bara verið sammála hv. þingmanni um að er löngu tímabært.

þá er vinnan farin af stað. Hér var skrifað undir viljayfirlýsingu í vor, vinnan fór strax af stað, það er búið að setja alla vinnu af stað til þess að hægt sé að ljúka nauðsynlegum undirbúningi fyrir þetta mannvirki,

Af því að hv. þingmaður ræðir það kerfi hér vil ég fyrst minna á að hækkun bóta almannatrygginga í fjárlagafrumvarpinu miðast

en ég vil minna á að framlög til að styðja við atvinnuþátttöku einstaklinga með skerta starfsgetu eru aukin um 300 milljónir sem er fyrsti liðurinn í því að gera öryrkjum kleift að sinna

Ég hlýt bara að minna á að fyrst var gripið til þess að draga úr skerðingum á sérstakri framfærsluuppbót og síðan var dregið úr skerðingum milli bótaflokka. Það var gert. 4 milljarðar á síðasta kjörtímabili voru nýttir í það, svo að ég rifji það upp fyrir hv. þingmanni. Hann getur því ekki komið hér og látið eins og ekkert sé að gerast.

bæði miðað við söguna og líka það sem er fram undan. Það er alger staðreynd að hér hafa verið stigin stór skref í að draga úr skerðingum og það er þessi ríkisstjórn sem hefur gert það.

Í rúman áratug, eða frá árinu 2011, hafa íslensk orkufyrirtæki selt hreinleika- eða upprunavottorð á raforku til fyrirtækja Evrópu. Í skjóli þessara vottorða hafa erlend fyrirtæki skreytt sig og segjast nota hreina orku sem samt er framleidd að meirihluta með kolum, olíu, gasi og kjarnorku. Á mannamáli þýðir þessi sala upprunavottorða að Íslendingar eru beinlínis að hjálpa erlendum fyrirtækjum að blekkja neytendur.“ Svona hefst grein Harðar Kristjánssonar, fyrrverandi ritstjóra Bændablaðsins, í blaðinu sem kom út núna í vikunni, Þessi umræða um aflátsbréf, upprunavottorð, hefur komið reglulega upp en umfang málsins hefur sennilega ekki verið tekið jafn vel saman og í þessari grein Harðar í nýjasta Bændablaðinu. Ég get sagt fyrir mig að það er allt

árin 2011–2021 þá er endurnýjanleg raforka 39%, kjarnorka 23% og jarðefnaeldsneyti 38%. Auðvitað vitum við öll að það er ekki kjarnorkuver á Íslandi, en þetta er nú engu að síður uppgjörið eins og það blasir við okkur. Það sem mig langar að spyrja hæstv. forsætisráðherra um er hvort hún telji að við séum að ganga til góðs með þessu kerfi sem þarna hefur verið byggt upp. Er allt falt á endanum og jafnvel sá hreinleiki sem ég veit að hæstv. forsætisráðherra er svo áhugasamur um að tala fyrir?

Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Ég hef ekki lesið greinina sem hann vitnaði til í Bændablaðinu en mun gera það að þessum fyrirspurnatíma loknum. Hv. þingmaður hefur rætt aflátsbréfin

birta ekki réttar upplýsingar um uppruna orkunnar þá dregur það auðvitað úr gagnsæi sem ætti náttúrlega að vera ákveðið forgangsatriði þegar við erum að tryggja að almenningur sé vel upplýstur um það t.d. hvaðan orkan kemur sem við nýtum hér.

að það fari af stað vinna sem setji punkt aftan við þá vegferð sem við höfum verið á þannig að þessi áframhaldandi sala aflátsbréfa verði ekki viðhöfð til framtíðar?

og aðila sem hagnast umfram það sem eðlilegt er og sanngjarnt. Þetta er í takt við orð varaformanns flokksins frá því í febrúar, hún talaði um hvalrekaskatt, nefndi sérstaklega sjávarútveg, fjármálamarkaði, sagði allan þingflokk Framsóknar styðja þá nálgun því að ef það sé ofurhagnaður einhvers staðar þá eigi að skattleggja Hún ætlaði að sækja stuðning við tillögurnar í ríkisstjórn. Ef einhvern tímann ætti að sækja stuðninginn og standa við stóru orðin, þá er það núna, virðulegi forseti, núna þegar heimilin finna fyrir rýrnandi kaupmætti og hækkandi greiðslubyrði á meðan hvalreki safnast

Við höfum séð fjárlög þessarar ríkisstjórnar og þar er hvergi að finna hvalrekaskatt á fjármagn eða stórútgerð. Nei, aðeins viðbótargjöld á venjuleg heimili í landinu. Það er eins og fjárlög ríkisstjórnarinnar séu samin með það fyrir augum að lækka rostann í Framsóknarflokknum, sýna honum hver það er sem raunverulega ræður. Því spyr ég hæstv. innviðaráðherra: Er Framsóknarflokkurinn algjörlega áhrifalaus þegar kemur að efnahagsmálum, ríkisfjármálum og skattamálum í þessari ríkisstjórn? Er þessi leikur Framsóknar í fjölmiðlum gerður til þess að breiða yfir þá staðreynd að flokkurinn hefur framselt einum flokki valdið í landinu? Virðulegi forseti. Hér eru notuð býsna stór orð. Ég ætla nú að komast hjá því að falla í þá gryfju að vera þar.

á efnahagsmál og fjármál þá held ég að því sé þar með svarað. Við erum hins vegar núna farin í þenslu. Við höfum sagt að við þurfum að vakta heimilin, að við þurfum að vakta þá aðila sem minna minna bera úr býtum og við vitum að þær aðstæður sem uppi eru munu auka þrýstinginn, gera fólki erfiðara fyrir. En við erum líka búin að vera að gera þetta allan tímann, hv. þingmaður. Ég verð að segja, herra forseti, að

það er rangt. Við ætlum að halda áfram að fylgjast með og grípa inn í ef með þarf. Þær leiðir sem ég hef lagt til, sem varaformaðurinn hefur lagt til, og það kemur ekki á óvart að allur flokkurinn stendur á bak við, er að sú stefna sem við stöndum við

að verkin standi alveg skýrt fyrir það þannig að ég ætla ekki að svara því. Ég er sammála hv. þingmanni að það er mikilvægt fyrir okkur að halda áfram að bæta samfélagið og það er mikilvægt að gera það sem við gerðum til að mynda í vor, að stíga inn í og aðstoða þá sem minnst höfðu í gegnum hlutina. Það skiptir líka máli að við förum ekki að ganga hér um með einhverjar sveðjur heldur hjálpum til, styðjum við Seðlabankann. Og hvað er að gerast varðandi verðbólguna, ef ég mætti spyrja hv. þingmann, sem er með sérþekkingu á þessu sviði? Er það kannski þannig að þær aðgerðir sem Seðlabankinn og ríkisvaldið standa fyrir á húsnæðismarkaði eru að hafa áhrif? Getur verið að við séum á réttri leið án þess að vera alltaf í einhverjum stórkostlegum sveiflum heldur með því að finna réttu stilliskrúfurnar?

Í febrúar síðastliðnum lét hæstv. fjármálaráðherra eftirfarandi ummæli falla í pistli á Facebook, með leyfi forseta: „Eru fjölmiðlamenn of góðir til að mæta og svara spurningum lögreglu eins og almennir borgarar? Hvernig getur það talist alvarlegt mál að lögregla óski eftir því að þeir gefi skýrslu?“ gefi skýrslu?“ Þetta segir ráðherrann um þá óhugnanlegu stöðu að lögreglan á Norðurlandi eystra hafi boðað fjóra blaðamenn til yfirheyrslu með réttarstöðu sakbornings fyrir ætlað brot gegn friðhelgi einkalífs. Þá, rétt eins og nú, lá fyrir að lögreglan vildi yfirheyra blaðamennina vegna frétta sem þeir höfðu skrifað um hina svokölluðu skæruliðadeild Samherja. Hæstv. ráðherra ítrekaði þessa afstöðu sína í öðrum pistli á Facebook síðastliðinn þriðjudag. Pistillinn var svar við ítarlegri grein Þórðar Snæs Júlíussonar, eins fjórmenninganna sem lögreglan hefur nú yfirheyrt, þar sem hann upplýsir um yfirheyrsluna, með leyfi forseta: „Spurningar þeirra snerust nær einvörðungu um hvernig fjölmiðillinn Kjarninn aflaði gagna til að skrifa umfjöllun og hverjir mögulegir heimildarmenn hans gætu verið.“ Forseti.

í þessu máli verið eftirtektarverð. Hér eru undir grundvallarmannréttindi. Tjáningarfrelsi blaðamanna, lífæð lýðræðisins. Lögreglan misnotar vald sitt til þess að þagga niður í blaðamönnum fyrir að flytja fréttir. Hæstv. fjármálaráðherra mætir á sviðið til þess að segja blaðamönnum að hunskast bara í yfirheyrslu og hætta að vera svona góðir með sig. Hefur hæstv. ráðherra mannréttindamála engar áhyggjur af þessari atburðarás? Telur hún ekkert athugavert við vinnubrögð lögreglunnar eða er hún sammála afstöðu hæstv. fjármálaráðherra?

Ég hef haft það fyrir sið að vera ekki að tjá mig um mál sem eru til rannsóknar og finnst það í raun vera nokkuð eðlilegt fyrir ráðherra að gera það ekki. En af því að hv. þingmaður kallar eftir minni afstöðu og telur að ég hafi þagað um þessi mál þá get ég bara rifjað upp það sem ég hef áður sagt um þau hér í þinginu, á þessum vettvangi, því ég hef ekki þagað um þessi mál.

þar sem réttarstaða blaðamanna var bætt verulega. Það er þess vegna sem ég hef sömuleiðis beitt mér fyrir úrbótum á upplýsingalögum, til að styrkja stöðu fjölmiðla, og það er þess vegna sem ég lagði hér fram frumvarp um vernd uppljóstrara sem enn styður réttarstöðu fjölmiðla.

og hef sömuleiðis sagt það, að lögreglan verður að vera mjög meðvituð um það að allar rannsóknaraðgerðir sem beinast gegn fjölmiðlum geta haft fælingaráhrif gagnvart þeim fjölmiðlum og því ber lögreglunni að fara sérstaklega varlega þegar um er að ræða frjálsa fjölmiðla sem eru að fjalla um viðkvæm mál í samfélaginu í sínum rannsóknum. Þetta hef ég áður sagt og ítreka það hér með.

Það er kannski með hæstv. forsætisráðherra eins og manni hefur þótt með marga ráðherra þessarar ríkisstjórnar, í svörum hér við þessari fyrirspurn og annarri, að það er eins og þeir sitji ekki í ríkisstjórn.

„[S]tjórnmálaleiðtogar í lýðræðisríkjum hafa á undanförnum mánuðum verið óþyrmilega minntir á nauðsyn frjálsrar, faglegrar blaðamennsku, á meðan valdamenn í þeim ríkjum sem hneigjast til ólýðræðislegra stjórnarhátta, leggja stein í götu frjálsra fjölmiðla, takmarka athafnafrelsi þeirra og ofsækja blaðamenn, meðal annars með hjálp lögreglu. Íslenskir stjórnmálamenn standa ekki fyrir utan þessi átök. Ég vona að þeir beri gæfu til að standa með blaðamönnum þjóðarinnar í baráttunni fyrir fjölmiðlafrelsi, tjáningarfrelsi og lýðræði.“

Herra forseti. Það þarf ekki að koma hv. þingmanni á óvart að ráðherrar í ríkisstjórn séu ekki allir með einu og sömu ríkisskoðunina þegar um er að ræða þrjá ólíka flokka. En ég hlýt hins vegar að hafna því algjörlega þegar hv. þingmaður gefur hér til kynna með orðum sínum að stjórnvöld séu með andlýðræðislegum hætti að stöðva vinnu fjölmiðla. Ég hlýt að segja það hér að við verðum að treysta því að réttarkerfið og lögregla starfi samkvæmt þeim reglum sem hafa verið settar. Og ég hlýt að minna á það aftur að þar eru atriði eins og vernd heimildarmanna, vernd uppljóstrara og aðrir þættir sem ég persónulega hef beitt mér fyrir að yrðu sett í lög og hafa verið sett í lög vegna þess að Alþingi Íslendinga,

Hæstv. forseti. „Konur búa enn við launamisrétti 60 árum eftir að launajafnrétti var leitt í lög. Kynskiptur vinnumarkaður er ein helsta skýringin á kynbundnum launamun.“ Þetta má lesa í drögum að skýrslu starfshóps um endurmat á virði kvennastarfa sem skilað var til forsætisráðherra fyrir réttu ári. — Og nú eru næstum því allir karlarnir farnir úr salnum. Við búum í samfélagi sem enn metur vinnuframlag kvenna til færri fiska en karla. Vandinn er kerfislægur og endurspeglar kynjakerfið sem við búum í og við. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni frá árinu 2020 var svokallaður leiðréttur launamunur um 4% óleiðréttur launamunur kynjanna að jafnaði 12,6% en munur á atvinnutekjum karla og kvenna var 23,5%. Og um það fjallar þessi umræða. Íslenskur vinnumarkaður er mjög kynskiptur. Konur sinna að miklum meiri hluta störfum innan heilbrigðis- og menntageirans. Þær eru hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar, ljósmæður, leik- og grunnskólakennarar, og þannig mætti áfram telja. Ekki er langt síðan konum voru send þau skilaboð að þær þyrftu bara að mennta sig til starfa sem karlar höfðu áður sinnt; verða verkfræðingar, prestar, læknar og iðnaðarmenn. Þetta hafa konur gert í miklum mæli, sérstaklega í þeim störfum sem krefjast háskólamenntunar, en karlar hafa ekki flykkst með sama hætti í kvennastörfin. Rétt er að fram komi að tölfræðileg gögn um stöðu kynjanna á vinnumarkaði eru greind í tvö kyn: karla og konur. Litlar sem engar upplýsingar liggja fyrir um stöðu kynsegin fólks. aðeins kunnugt um eina rannsókn þar sem kjör voru skoðuð eftir kynhneigð, en það var nýlega gert á vegum BHM. Þar benda fyrstu niðurstöður til þess að gagnkynhneigðar konur séu lægst skipaðar í lagskiptingu feðraveldisins. Forseti. Lykilspurningin sem við þurfum að svara er í sjálfu sér einföld: Hvers vegna borgum við fólki hærra kaup fyrir að sýsla með peninga en að starfa með börnum? Svarið við henni afhjúpar í raun verðmætamat samfélagsins. Það var því gleðiefni að BSRB, undir forystu Sonju Ýrar Þorbergsdóttur, skyldi fá það í gegn í síðustu kjarasamningum að skoða skyldi verðmætamat kvennastarfa og þróa nýjar leiðir til þess að meta þau, að um þetta snýst verkefnið; að störf geti verið ólík en jafn verðmæt. Ef við skoðum tekjustigann í tekjutíundum kemur í ljós að því ofar sem við förum í stigann því meiri verður launamunur kynjanna í nær öllum starfsgreinum. En heildarlaun karla eru alltaf hærri en heildarlaun kvenna. Konur eru miklum mun ólíklegri til að vera á hæstu laununum jafnvel þó að þær séu sérfræðingar eða stjórnendur. Konur á lágum launum eru á lægri launum en karlar á lágum launum. Karlar með grunnmenntun eru með hærri heildartekjur en konur með starfs- og framhaldsmenntun. Hæstv. forseti. Það þarf að spyrja: Hvaða þættir eru metnir til launa á íslenskum vinnumarkaði? Samskiptahæfni, teymisvinna, innsæi, tilfinningagreind, þolinmæði, samkennd, tilfinningaálag? Með öðrum orðum, hvernig metum við óáþreifanleg verðmæti sem skapast t.d. í störfum í heilbrigðis- og menntakerfinu? Starfshópurinn, sem ég vitnaði til og er tilefni þessarar umræðu, gerði nokkrar tillögur til forsætisráðherra. Ég vil nota þetta tilefni til að spyrja hvort og þá hvaða þróunarverkefni sé verið að vinna í framhaldi af skýrslunni og hvað líði framgangi annarra tillagna sem starfshópurinn gerði og hvort vinna megi gegn kynskiptingu vinnumarkaðarins eftir öðrum leiðum en nú er gert. Mig langar líka til að spyrja hæstv. forsætisráðherra hvort hún sjái tækifæri í aðdraganda kjaraviðræðna, sem verða í vetur, þar sem allir samningar á íslenskum vinnumarkaði verða lausir, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði, vinnumarkaði, til þess að styrkja stöðu kvennastétta á vinnumarkaði. Fyrst ég á enn nokkrar sekúndur eftir, hæstv. forseti, þá langar mig til að ítreka þá augljósu staðreynd að ævitekjur kvenna á Íslandi, þegar mið er tekið af heildartekjum, eru u.þ.b. fjórðungi lægri en ævitekjur karla. Við verðum að vinda ofan af þessari staðreynd af því að það er auðvitað líka þannig

Hv. þingmaður vitnaði hér í aðgerðir í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar til þess að draga úr kynbundnum launamun hjá hinu opinbera. Ég skipaði aðgerðahóp til skýringar á þessu ferli öllu til að vinna að aðgerðum til að útrýma launamun kynjanna sem skýrist af kynskiptum vinnumarkaði og kerfisbundnu vanmati á hefðbundnum kvennastörfum. Í raun og veru er þetta önnur aðferðafræðin sem við höfum fylgt hingað til þar sem við höfum verið að vinna með jafnlaunavottun og önnur mjög mikilvæg tæki til að draga úr launamun kynjanna, þ.e. einbeita okkur að hinum kynskipta vinnumarkaði og hvernig við getum dregið úr launamun

Hann vinnur að þróunarverkefni með fjórum stofnunum ríkisins. Markmið þess verkefnis er að þróa verkfæri til að leggja mat á virði starfa með áherslu á launajafnrétti þvert á vinnustaði og stofnanir. Frá sjónarhóli ríkisins sem atvinnurekanda er þetta nokkuð ný nálgun varðandi mat og virði starfa. Sú virðismatsnálgun byggir á því sem hv. þingmaður fór hér yfir, kynbundinn launamunur sé félagslegt fyrirbæri með sögulegar og menningarlegar rætur þar sem kvennastörf eru lægra metin að jafnaði vegna vanmats á þáttum í þessum störfum sem að jafnaði eru taldir kvenlægir. Hv. þingmaður taldi upp nokkra slíka þætti hér og við getum talað um það sem oft er kallað umhyggjuhagkerfið, til að mynda, í þeim efnum.

Afleiðingarnar af þessu vanmati eru viðvarandi launamunur kynjanna að stærstum hluta þó að 70 ár séu liðin frá samþykkt jafnlaunasamþykktar ILO og 60 ár frá því að jöfn laun karla og kvenna voru færð í lög hér á Íslandi. Það eru 60 ár. Mér finnst það alveg ótrúlega langur tími sem þetta hefur tekið, herra forseti. Þróunarverkefni aðgerðahópsins með þessum fjórum stofnunum fjallar um leið til að fara ofan í kjölinn á þessu vanmati, endurskoða þá þætti sem lagðir eru til grundvallar við mat á störfum þvert á stofnanir. Þá er byggt á þekkingu á stöðu kvenna á vinnumarkaði, áhrifum kynjakerfisins á verðmætamat starfa og vinnu, reynslu annarra þjóða og stuðst við leiðbeiningar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar um framkvæmd jafnlaunasamþykktarinnar um jöfn laun fyrir jafn verðmæt störf. En þar er áhersla á mat og virði starfa og þróun matskerfa sem eru eins laus við kynjaskekkju

Greiningarvinnu mun ljúka á næstu vikum og því næst verður unnið að þróun á virðismatskerfi sem nýst geti í víðara samhengi. Síðan er gert ráð fyrir því, þegar þessu tilraunaverkefni er lokið, að við ættum að sjá hér eftir u.þ.b. ár tillögur sem byggja á þessu tilraunaverkefni. Hvað líður framgangi annarra tillagna? Ja, þetta er talið mikilvægasta verkefnið af hálfu aðgerðahópsins og mest

En það dugir ekki til, eins og ég nefndi. En það kemur hins vegar fram að launamunur karla og kvenna hefur dregist saman síðustu ár og það á jafnt við um atvinnutekjur, óleiðréttan launamun og leiðréttan launamun. Ég ætla ekki að lesa hér upp tölurnar, ég get kannski gert það á eftir ef ég hef tíma, en eins og hv. þingmaður bendir réttilega

Til að styrkja stöðu kvennastétta á vinnumarkaði þarf fyrst og fremst að hækka laun þeirra. Hér á landi er ein stór kvennastétt hreinlega í útrýmingarhættu þótt afleiðingarnar eigi enn eftir að koma fram af fullum þunga þegar stéttin eldist úr starfi. Þarna er ég að tala um grunnskólakennara. Meðalaldur grunnskólakennara er um 55 ár en endurnýjun stéttarinnar er því miður allt of hæg og þar spila laun og starfsaðstæður stærstu rulluna. Samkvæmt tillögum vinnuhóps forsætisráðherra um endurmat á virði kvennastarfa er lagt til að kvennastéttir nýti svokallað starfsmat til að, eins og nafnið ber með sér, láta endurmeta kvennastörf sín til hærri launa. Nú ber svo við að í kjarasamningi grunnskólakennara árið 2019 var samið um að grunnskólakennarar færu í gegnum þetta starfsmat, en þá kom einfaldlega í ljós að þeir passa ekki inn í það. Starf grunnskólakennara er gríðarlega umfangsmikið og oft flókið. Þeir þurfa á hverjum degi að sinna ólíkum hlutverkum, eins og t.d. sköpun og námsefnisgerð, undirbúa margar kennslustundir á hverjum degi með tilliti til mjög ólíkra þarfa, kannski 25 barna þar sem einn þriðji til helmingur þeirra er með mismunandi greiningar, miðla til þessa sundurleita hóps auk þess að verkstýra honum í vinnu. Þetta er fyrir utan margs konar samskipti við börn, foreldra og samkennara auk funda t.d. með sálfræðingum vegna mismunandi þarfa nemenda í þeirra umsjá. að þessi listi sé langur er samt ekki allt upp talið því að hver einasti dagur er í raun opin bók sem enginn veit hvernig endar. En hvernig passar þetta inn í starfsmat? Þetta passar bara alls ekki inn í starfsmatið eða þá myndu grunnskólakennarar skora svo hátt í svo mörgum þáttum að ef þeir væru rétt metnir yrðu þeir of vel launaðir, kannski á pari við þingmenn. Í starfsmatinu sem grunnskólakennarar fóru í gegnum átti sem dæmi ekki að veita þeim nein stig fyrir verkstjórn. Þeir voru lægra metnir en hópstjórar í unglingavinnunni sem fengu samkvæmt starfsmatinu nær fullt hús stiga fyrir sína verkstjórn.

Virðulegi forseti. Hér ræðum við virðismat kvennastarfa. Ég er hjúkrunarfræðingur og tilheyri stórri kvennastétt sem ber þess því miður merki að laun eru ekki í takt við þá menntun og þá ábyrgð sem liggur í starfinu. Markmið okkar hlýtur að vera að í sem flestum störfum sé jafnvægi í kynjahlutfalli og það jafnvægi byggist á hæfni, menntun og reynslu hvers og eins. Á þessari vegferð höfum við ákveðin verkfæri til að meta hvert starf þannig að greidd séu jöfn laun fyrir öll kyn fyrir sömu ábyrgð. Sem betur fer hefur dregið verulega úr kynbundnum launamun á undangengnum árum fyrir tilstuðlan aðgerða, innleiðingar á starfsmati hjá sveitarfélögum og kröfu um jafnlaunavottun. Ef ég nefni aftur mína starfsstétt, hjúkrunarfræðinga, er ástæða þess að þeir leita í önnur störf því miður of lág laun miðað við þá ábyrgð sem liggur í þeirra starfi og þá menntun sem liggur að baki gráðunni hjúkrunarfræðingur. Markmið okkar hlýtur að vera að fá alla okkar hjúkrunarfræðinga til baka, fá þá aftur til starfa. En hvernig gerum við það? Það þarf að skapa góðar starfsaðstæður og greiða þeim laun fyrir sitt starf í takt við þá ábyrgð og menntun sem liggur að baki gráðunni. Ég vil í því samhengi einnig tala fyrir tækifærum til að efla heilbrigðisþjónustu með erlendu framhaldsnámi hjúkrunarfræðinga sem þarf að viðurkenna hér á landi. Það framhaldsnám nefnist klínískur sérfræðingur og er erlent framhaldsnám sem nefnist á enskri tungu „nurse practitioner“. Erlendis eru klínískir sérfræðingar með heimild til að skrifa út ákveðin lyf og gætu þannig létt á læknastéttinni ef þessi menntun yrði samþykkt hér á landi. Námið þýðir aukin ábyrgð og fyrir það þarf auðvitað að greiða svo hjúkrunarfræðingar sjái bæði hvata til að fara í grunnnám í hjúkrunarfræði, fara í framhaldsnám og uppskeri svo í takt við þá ábyrgð og menntun sem stendur undir stórum hluta öflugs heilbrigðiskerfis.

fjalla aðeins um áhrif á jafnrétti kynjanna í fjárlagafrumvarpinu sem er frekar áhugavert að skoða með tilliti til alls sem þetta málefni fjallar um.

af öllum rammasettum útgjöldum ríkissjóðs á árunum 2020–2023 sé til nýsköpunar, rannsókna og þekkingargreina. Í kynningu ráðuneytisins í fjárlaganefnd er sagt að velflestar aðgerðirnar séu til þess ætlaðar að auka jafnrétti en lítill hluti þeirra til að

Hér erum við á árinu 2022 og hver er umræðan? Við eigum að ræða launamun kynjanna en líkt og kemur fram í þessari skýrslu eru meginástæður þess launamunar kynskiptur vinnumarkaður. Það er fleiri en ein ástæða fyrir mikilvægi þess að leiðrétta verðmæti kvennastarfa með hærri launum og hér er ein sem ég tel að muni verða háværari þegar fram í sækir ef ekkert Konur vinna fulla vinnu. Svo koma þær heim á þriðju vaktina og vinna almennt meira ólaunaða vinnu við heimilisstörf og barnauppeldi og umönnun ættingja en karlar. á ekki að vera þannig að þriðja vaktin eigi að vera verkefni kvenna. Þá minnka þær frekar við sig starfshlutfallið, hlaupa hraðar, nú eða eru líklegri til að keyra í kulnun.

Á sama tíma vinna karlar fleiri vinnustundir í launaðri vinnu. Sem liður í því að ná fram betra jafnrétti, bæði í vinnu sem og á heimilum landsins, þarf að auka virðismat kvennastarfa. Með því geta karlar unnið minna og tekið aukinn þátt í umönnun barna og ættingja ásamt heimilishaldi. Þetta getur leitt til betra jafnvægis á milli vinnu og einkalífs fyrir alla.

stóra vandamál. Mig langar þess vegna að minna á þingsályktunartillögu Viðreisnar sem var samþykkt vorið 2018 og bar titilinn: Þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta.

og vilja Alþingis frá því fyrir fjórum árum. Mig langar að lokum að nefna að í skýrslunni, sem liggur hér til grundvallar, er góður kafli um stöðuna á Nýja-Sjálandi. Þegar kafað er ofan í það sem þar var gert þá virðist munurinn kannski fyrst og fremst vera sá að eftir alla þá vinnu

að mörgu leyti snúin hvað það varðar að ná utan um þetta, en það er eitt atriði sem mig langar að koma inn á í fyrri ræðu minni og það snýr að því hversu

Ég velti fyrir mér hvort hluti lausnarinnar geti verið sá að fækka hlutfallslega opinberum starfsmönnum og fjölga starfsmönnum á almennum markaði með því að auka frelsi þeirra stofnana. Við þekkjum öll umræðuna um það hversu snúið hefur verið fyrir heilbrigðisfyrirtæki á einkamarkaði að skipuleggja sinn rekstur undanfarin kjörtímabil og það sem af er þessu.

í einkageirann þá yrði samkeppnin með þeim hætti að það væri líklegt að launakjör þessara hópa þrýstust upp á við.

krónurnar sem rata í veski kvenna miðað við karla. Kynbundinn launamunur hefur ekki aðeins áhrif á mánaðarlaun kvenna, hann hefur áhrif á öll réttindi sem þær ávinna sér á vinnumarkaði. Konur fá lægri orlofsgreiðslur en karlar og lægri lífeyri. Þannig eru konur líklegri til að búa við fátækt á efri árum. Það er kaldur veruleiki margra kvenna sem nú eru komnar á efri ár. Ríkið verður að ganga fram með góðu fordæmi með réttlátri launaleiðréttingu kvennastétta. Stytting vinnuvikunnar er liður í að jafna leikinn. Með hæfilega langri vinnuviku fæst bæði fjölskylduvænna starfsumhverfi og meiri framleiðni. Fleiri konur geta samræmt atvinnu og fjölskyldulíf og fengið full laun fyrir vinnu sína. Og svo er það glerþakið. Konur eiga að fá sömu tækifæri og karlar. Því fleiri konur sem sitja við stjórnvölinn því eðlilegra verður það að konur séu í ábyrgðarstöðum og því eðlilegra verður að vinnustaðurinn hugi einnig að þeirra þörfum sem starfsmanna. Tryggja þarf að leikskólar taki við börnum að fæðingarorlofi loknu. Bilið á milli fæðingarorlofs og leikskóla er mörgum erfitt oftar en ekki bitnar sú staða frekar á starfsframa móðurinnar. Tilgangur barnabóta á að vera að jafna stöðu þeirra sem hafa börn á framfæri við þá sem ekki hafa börn á framfæri. Barnabætur draga síður úr atvinnuþátttöku kvenna ef þær eru ekki tekjutengdar. Oft er fullyrt að jafnrétti kynjanna sé þegar orðið að raunveruleika en það er rangt. Ójafnrétti leynist víða og staða karla og kvenna er sannarlega ekki jöfn á meðan kynbundinn launamunur mælist og störf stórra kvennastétta eru vanmetin.

Þessi umræða sem við eigum hér núna er eitt af allra stærstu málunum sem við getum rætt því að hún snýst um réttlæti í samfélaginu og að kynin séu metin að verðleikum þegar kemur að launum. Það er ljóst, eins og í raun hefur verið farið hér yfir, bæði af hv. málshefjanda og eins hæstv. forsætisráðherra í þessari umræðu, að það gerist ekkert í þessum málum af sjálfu sér. Það er ekki nægjanlegt að setja lög sem segja að tryggja eigi jafna stöðu karla og kvenna, það þarf fleira að koma til. Þetta snýst heldur ekki um það að konur eigi að gera betur á einhvern hátt: Að mennta sig, hefur verið nefnt, jafnvel sækja í önnur störf. Þetta snýst ekki um það. Konur geta ekki með breyttri hegðun sinni breytt gangi heils samfélags. Það skiptir þess vegna máli að stjórnvöld grípi til aðgerða hjá sér líkt og verið er að gera. Þar þarf að halda áfram. Það er gríðarlega mikilvægt að stéttarfélögin stigi hér inn eins og þau hafa verið að gera og haldi þeirri vinnu áfram. svo er þetta líka verkefni samfélagsins alls vegna þess að það þarf viðhorfsbreytingu, það þarf menningarbreytingu til þess að viðurkenna það að

Ég ætla að halda áfram að ræða stærstu kvennastétt landsins, grunnskólakennara. Eins og ég nefndi í fyrri ræðu átti einungis að veita kennurum örfá stig fyrir verkstjórn þrátt fyrir að hún sé óumdeilanlega fyrir hendi sennilega flóknari en verkefnastjórar horfast almennt í augu við vegna fjölbreytileika, þroska og aldurs þeirra sem verkstýrt er. Samkvæmt starfsmatinu sem starfshópur forsætisráðherra leggur til að sé notað skoraði ungt fólk í sumarstarfi í unglingavinnunni hærra en grunnskólakennari í verkstjórn. Með fullri virðingu fyrir því unga fólki þá er svona niðurstaða hreinlega niðurlægjandi fyrir grunnskólakennara og sýnir í hnotskurn hversu veik staða þessarar kvennastéttar er. Í grunnskólum er línuleg stjórnun og hver kennari ber gríðarlega mikla ábyrgð sem ekki er metin til launa. Ábyrgð á velferð og námi barna og ungmenna er lítils metin á meðan t.d. nefndasetur og möndl með peninga er hátt metið. Endurspeglar það verðmætamat okkar sem þjóðar. Það er líka staðreynd að ólíkt t.d. heilbrigðisstéttum, sem geta aukið við sín laun með yfirvinnu og vaktaálagi, geta kennarar það ekki. Starf skólanna fer fram á dagvinnutíma og möguleikar kennara á að hækka laun sín með yfirvinnu eru litlir sem engir.

Hvernig ætli þingmenn myndu koma út úr starfsmatinu? Með reynslu af hvoru tveggja veit ég að báðum þessum störfum er erfitt að lýsa fyrir þeim sem ekki þekkja til. Þau eru bæði fjölbreytt og krefjandi og passa bæði mjög illa inn í starfsmat. En ég er ekki viss um að þingmaðurinn Ásthildur Lóa eigi endilega skilið að vera með mikið hærri laun en kennarinn Ásta Lóa og minni á að einu sinni voru laun alþingismanna miðuð við laun kennara. Það væri ekki úr vegi að taka þau viðmið upp aftur. Það er a.m.k. ljóst að þótt starfsmatið geti virkað fyrir einhverjar stéttir virkar það ekki fyrir grunnskólakennara, stærstu kvennastétt landsins. Og hvað ætlar forsætisráðherra að gera í því?

Það er auðvitað nátengt jafnréttisbaráttunni og þar getum við Íslendingar með sanni sagt að við séum best í heimi, alltaf í fyrsta sæti. Frábær árangur hjá okkur. Við erum með lagaumhverfi

þá er það náttúrlega alveg ljóst að þeir sem mennta sig til þessara starfa og vilja starfa við það sem þeir menntuðu sig til hafa fyrst og fremst möguleika á að vinna hjá hinu opinbera. Lögfræðingar starfa margir hverjir hjá hinu opinbera en þeir geta líka starfað á einkamarkaði. Læknar starfa flestir hjá hinu opinbera en geta líka starfað á einkamarkaði hjá sjálfum sér. Verkfræðingar starfa mest á einkamarkaði en líka hjá hinu opinbera. Það hlýtur að vera eitthvert samhengi þarna á milli. Það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir því að hjúkrunarfræðingar og grunnskólakennarar hafa flykkst í að starfa sem flugþjónar,

Virðulegur forseti. Ég held að við verðum að taka þetta inn í myndina þegar við horfum á verðmætamatið og velta fyrir okkur hvort markaðurinn sé einfaldlega betur til þess fallinn að leggja mat á virði starfa en opinberar

Forseti. Rannsóknir hafa sýnt fram á að kynjaskiptur vinnumarkaður sé einn stærsti orsakaþáttur kynbundins launamunar. Sögulega hafa sum þau störf sem hafa verið álitin kvennastörf einmitt verið þau lægst launuðu eða jafnvel ólaunuð, en þar má nefna þau störf sem fylgja hefðbundnum hugmyndum um umönnunarhlutverk kvenna,

Matið virðist vera að þeirra störf skipti einfaldlega ekki jafn miklu máli í dag og önnur störf sem karlar sækjast fremur í þrátt fyrir að hæfniskröfur starfanna kunni að vera sambærilegar. segir í skýrslunni sem hér um ræðir, með leyfi forseta: „Hefðbundin karlastörf fela oft í sér sköpun áþreifanlegra verðmæta sem auðvelt er að meta til fjár en á hinn bóginn fela hefðbundin kvennastörf gjarnan í sér sköpun óáþreifanlegra verðmæta sem ýtir undir vanmat á samfélagslegu virði starfanna.“ Gömul viðhorf gagnvart störfum þar sem konur eru í meiri hluta virðast enn ráða miklu um möguleika þeirra til að fá starfskjör við hæfi.

að draga úr launamisrétti gagnvart þeim.

Því miður hafa hefðbundin kvennastörf lengi verið vanmetin á kerfislægan hátt og enn eru til staðar úreltar hugmyndir í samfélaginu um hlutverk kynjanna sem viðhalda þessu misrétti. En þetta er ekki séríslenskt vandamál. Rannsóknir sýna að kerfisbundið vanmat á svonefndum kvennastörfum leiðir til lægri launa um allan heim og er meginástæðan fyrir kynbundnum launamun. Það hefur dregið úr launamun kynjanna á undanförnum árum, m.a. vegna innleiðingar jafnlaunavottunar og starfsmats hjá sveitarfélögum. Þessi tæki leiðrétta hins vegar ekki að óbreyttu launamun sem stafar af kynskiptum vinnumarkaði. Betur má því ef duga skal. Ég vil minnast á það hér að nýafstaðinn heimsfaraldur varpaði skýru ljósi á mikilvægi og verðmæti kvennastarfa enda eru konur mikill meiri hluti starfsfólks í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu.

Fyrir þó nokkrum áratugum, í kringum 1960 til 1970, voru kennaralaun bundin við þingfararkaup. Þá var mikill meiri hluti starfandi kennara karlar.

fyrir börnunum okkar? Hvernig útskýrum við það fyrir stúlkunum okkar að karlmenn fái hærri laun fyrir sama starf? Það er flókið og það er ekki réttlætanlegt.

Virðulegi forseti. Mig langar til að nefna hérna, af því að við erum svo mikið að ræða vandann, að við ræðum líka lausnirnar. Eitt af þeim verkfærum sem við eigum í þessari baráttu er þingsályktunartillaga sem samþykkt var 2018, sem þingflokkur Viðreisnar lagði fram, sem heitir Þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta. Hún Hún varðar það að jú, vissulega þarf að afla gagna en við þekkjum í raun og sann hver staðan er. Hún fjallar um að ráðherra myndi efna til viðræðna við aðila vinnumarkaðarins og fulltrúa sveitarfélaga með það markmið að ná þjóðarsátt um bætt kjör kvennastétta. Við eigum annað verkfæri sem er jafnlaunavottun, líka mál frá Viðreisn á sínum tíma sem forsætisráðherra hefur beitt sér mikið fyrir og ég er henni þakklát fyrir það.

á. Það skiptir máli að fara í aktíft og markvisst samtal og viðræður við aðila vinnumarkaðarins um þetta til að komast í þá stöðu að við séum að ræða lausnir en ekki bara vandamál. Við þekkjum það að launamunurinn veldur því ekki bara að konur hafa að meðaltali minna milli handanna, við þekkjum það að heimilin tapa á þessu líka. Við þekkjum það hver staðan er í lok starfsævinnar vegna þessa en við þurfum að ræða það hverjar afleiðingarnar eru fyrir samfélagið allt. Það eru að koma kjarasamningar. Staðan í heilbrigðiskerfinu, staðan í leikskólanum, staðan í velferðarþjónustunni er auðvitað spegill á það hvernig við verðleggjum störf kvenna. Það er ekki mikið flóknara en svo.

í námunda við árið 2017. Síðan var mismunandi eftir stærð fyrirtækja hvenær fyrirtæki og stofnanir þurftu að hafa lokið þeirri vinnu. Ég held að ég muni það rétt að frá og með 31. desember næstkomandi eigi öll fyrirtæki með fleiri en 25 starfsmenn að hafa lokið þeirri innleiðingu. Þetta snýr að því sem ég kem stundum inn á, kannski í öðru samhengi, að við setjum orkuna í það sem skiptir máli, þar sem árangur næst.

Hæstv. forseti. Ég þakka fyrir þátttöku þingmanna í þessari umræðu og hæstv. forsætisráðherra fyrir svörin. Það er gott að heyra að það eigi að fara í tilraunaverkefni með fjórum giska ólíkum opinberum stofnunum, en út úr því kemur vonandi niðurstaða sem við getum unnið með áfram. En hún verður ekki væntanleg fyrr en á næsta ári, ef ég hef skilið þetta rétt. Það sem mig langar til að hnykkja á í lokin varðar tækin sem við höfum verið að nota. Starfsmatið hjá sveitarfélögunum hefur t.d. leitt til þess að þar er minnstur óleiðréttur launamunur hjá sveitarfélögunum. En það er alveg rétt sem hér hefur verið bent á að það er ekki sama hvernig það er gert og stigatalningin í starfsmatinu hentar stéttum mjög misjafnlega.

Þriðja vaktin er auðvitað stórkostlegt hagsmunamál kvenna að því leyti að þær þurfa að losna við hana. Ég legg til að næsta kvennaverkfall verði á þriðju vaktinni og það standi í heilt ár og við leyfum bara liðinu að sjá um sig sjálft. En ég vara við hugmyndum um að einkarekstur, hvað þá einkavæðing, bæti hér úr. Allur einkarekstur sem fer fram í velferðarkerfinu er fjármagnaður beint úr ríkissjóði. Við verðum að sjá til þess að ríkið sinni því hlutverki sínu að halda úti mennta- og velferðarkerfi, heilbrigðiskerfi, af því að það er hlutverk ríkisins og verðmætamat starfanna sem þar fer fram þarf að vera þannig að konur og karlar sækist í þau

í 13,9%, væntanlega vegna jafnlaunavottunar sem kannanir sýna að mælist mjög vel fyrir hjá þeim sem stjórna bæði fyrirtækjum og stofnunum. Hins vegar þegar innleiðingunni lýkur munum við að sjálfsögðu gera stóra rannsókn og meta hvernig til hefur tekist. Þriðja vaktin hefur verið rædd. Við erum að fara að ráðast í tímarannsókn vegna þess að við höfum ekki gert það af einhverjum ástæðum sem t.d. önnur Norðurlönd hafa gert, þ.e. að mæla hvernig kynin nýta tíma sinn með ólíkum hætti þegar þau eru ekki í vinnunni. Ég þykist vita hvað kemur út úr því en það verður áhugavert að sjá.

ég held að það væri nú bara áhugavert rannsóknarefni að skoða hvernig farið hefur með launaþróun t.d. hjá þeim kvennastéttum þar sem störfum hefur verið útvistað, t.d. í ræstingum. Ég er ekki viss um að það komi neitt sérstaklega vel út. En það er eitthvað sem þyrfti kannski að rannsaka sérstaklega. Ég get tekið undir það sem hér hefur verið sagt að heimsfaraldurinn dró fram verðmæti umönnunarstarfa. Hann dró líka fram verðmæti kvennastarfa í skólakerfinu. Hér var tekin ákvörðun um að halda skólum opnum til að tryggja sem mest órofa samfellu í lífi barna en líka vegna þess að það er nokkuð ljóst hvort foreldrið hefði tekið ábyrgðina á því ef börnin hefðu verið heima. Ég er ekki í nokkrum vafa um að þetta var rétt ákvörðun þegar við lítum til barna á Íslandi miðað við þau börn sem voru jafnvel heima hjá sér mánuðum saman. En þetta var álag þannig að að sjálfsögðu þarf að taka þetta með í reikninginn við undirbúning næstu kjarasamninga, að skoða nákvæmlega framlag þessara mikilvægu stétta.